Постъпило е предложение от министър-председателя Пламен Орешарски за избор на председател на Държавната агенция за национална сигурност, затова на основание чл. 43, ал. 5 от Правилника предлагам да бъде включена точка в дневния ред – Избор на председател на Държавната агенция за национална сигурност. Има ли други предложения, против? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

материалите в залата – служебен Проект за решение и биографични данни, представени от министър-председателя. Давам думата на министър-председателя Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Делян Славчев Пеевски. (Силен Моля Ви за тишина в залата, ще имате време

Моля Ви за тишина в залата! Заповядайте, господин министър-председател.

има стаж и като следовател в Софийска градска прокуратура. В периода 2005-2009 г. е заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии, а впоследствие и заместник-министър на извънредните ситуации. Работил е и като следовател в Софийската следствена служба. Бил е адвокат и юрисконсулт. От 2001 до 2003 г. е парламентарен секретар на Министерството на транспорта и съобщенията.

Извинявайте, господин министър-председател! Ако обичате, да продължите. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Уважаеми дами и господа народни представители, използвам повода да Ви уведомя, че гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като на стъпка от цялостния процес на реформиране на специалните служби. В хода на неговото по-нататъшно развитие възнамерявам да предложа и промяна в структурата на Министерския съвет и възлагане на координиращи, респективно вицепремиерски функции на министъра на вътрешните работи.

съответното време за разисквания е: Парламентарната група на ГЕРБ – 30 минути, Парламентарната група на Коалиция за България – 27 минути, Парламентарната група на Движението за права и свободи – 18 минути,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа народни представители! Днес Народното събрание трябва да направи важен избор по предложение на премиера на републиката, избор, който засяга националната сигурност, една от основните институции на държавата в областта на сигурността, борбата с корупцията, в това число по високите етажи на властта, и организираната престъпност. Когато беше избран кабинетът на господин Орешарски, аз съм заявил ясно, че ще подкрепя всяко негово предложение, което вярвам, че работи за държавата и за хората. Днес България се намира в изключително трудна ситуация, ситуация, която е пряко следствие от четири години превземане, окупиране на държавата от една малка клика – върхушката на партия ГЕРБ, която в продължение на четири години обладаваше държавата, всички институции, всички сектори в икономиката и на обществения живот.Това доведе до рязък спад на доверието в държавността изобщо. Когато хората през зимата излязоха на улиците, освен мотива за високите, непоносими цени за сметките на ток, вътрешното движение и емоция бяха свързани с липсата на усещане за държавност. Това е най-важното и е най-големият дефицит днес в България. Преди две седмици беше формирано правителството на господин Орешарски. То беше формирано трудно, с малко мнозинство в Народното събрание, защото беше формирано, изключвайки най-голямата парламентарна сила в страната – партия ГЕРБ. Друг е въпросът по какъв начин беше постигнат този резултат на ГЕРБ, защото това е част от разграждането на държавата, което се случи – чрез контролиран и купен вот в много голяма степен. Това правителство освен икономическите, социалните си приоритети, има и една друга мисия и тя е изведена на първо място в програмните приоритети на господин Орешарски – възстановяване на демократичната държавност. Само че този процес изобщо не е приключил с формирането на правителството. Цялата власт продължава да се намира в ръцете на една групировка. Нещо повече, има достатъчно ясни индикации за подготовка на мащабен план за дестабилизиране на държавата дестабилизиране в интерес на същата тази групировка, която четири години ограбваше държавата, четири години разрушаваше демократичните институции, четири години създаваше страх сред хората. Всичко това се подготвя с една-единствена цел – да се продължи по старому четири години. Когато днес се говори за реванш от страна на опозиционната партия, която за пореден път напусна Парламента, те искат реванш, те не приемат парламентаризма, не приемат волята на по-голямата част от Народното събрание и на българските избиратели. Те водят разговори с криминални групировки. Те говорят и разкешват за дестабилизиране на държавата в името на своите интереси и в името на замитането на следите. Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. За много хора то сигурно ще прозвучи противоречиво. Аз, като министър-председател, съм уволнявал господин Пеевски като заместник-министър, но съдът се произнесе по повод на случаите, за които той беше обвиняван. За мен е важно днес реформата в сектора „Сигурност”, която започна с изваждането на подслушването от със засилването на Държавната агенция „Национална сигурност” като институционален и законов капацитет, да продължи много по-цялостно. По-цялостно, за да може държавата да има здрава опора, не в интерес на една или друга политическа сила, държавност, държавност, работеща за хората. За мен е очевидно, след като е приел това предложение, господин Пеевски е направил своя избор. Аз, след като научих за предложението на министър-председателя, поисках среща с кандидата. Проведохме много ясен и сериозен разговор. Убеден съм, че поемайки този кръст, господин Пеевски осъзнава каква отговорност поема не само пред тези народни представители, които вярвам, ще подкрепят неговата кандидатура, особено доверието на министър-председателя. отговорност да доказва всеки ден, че работи не за една партия, не за втора партия, не за икономическа власт, а работи за хората, защото България действително е проядена от контрабанда, корупция, организирана престъпност и срастването й с властта. В последните четири години мащабът на това срастване доби безпрецедентни размери и застрашава самите устои на българската държавност. Имаме ясно поети ангажименти от кандидата, че ще работи на основата на закона, в интерес на хората и ще го доказва чрез своите действия. Това ми дава основание да подкрепя кандидатурата на министър-председателя. Вярвам, че днес България се нуждае от стабилност. Правителството на господин Орешарски има огромна по обем работа, която трябва да свърши, защото хората живеят в мизерия, без работа, без доверие в институциите и се очаква къртовска и упорита работа, за да бъдат възстановени и устоите на държавността, и икономическото развитие, да се създава заетост, да има доверие в институциите. Това обаче няма да стане, ако действително не се постигне принципност от страна на действията на държавните институции. Не може да има компромиси в тази кризисна ситуация. Ако някой краде от държавата и ограбва хората, независимо дали е политик, министър, бизнесмен, това очаквам Държавната агенция „Национална сигурност”, ако народните представители подкрепят кандидатурата на господин Пеевски, да доказва всеки ден със своите действия. Вчера господин Борисов партия, партията столетница, била изнасилвана от Движението за права и свободи. Аз не обичам такива изрази. Искам обаче да припомня, четири години държавата беше обладавана, газена, а хората унижавани в името на властта на една клика. На това трябва да се сложи край. Трябва да се възстановява доверието в демократичната държавност. Това не се прави с думи. Това се прави с действия, основани на закона. И реакцията на Политическа партия ГЕРБ показва, че господин Орешарски е направил правилния избор. Сигурно ги е страх и сигурно има от какво да ги е страх. Не от реваншизъм, от тези, които подкрепиха правителството, а от последствията на техните собствени противозаконни действия. Затова се обръщам към народните представители, в това число и към представителите на моята парламентарна група – на Коалиция за България, предложението на министър-председателя. Той впрочем обърна внимание и върху намеренията за по-цялостни реформи в сектор „Сигурност“ и засилване на координиращата дейност на министъра на вътрешните работи чрез поемане на вицепремиерска позиция. вицепремиерска позиция. Това е част от по-цялостната реформа. За да се свършат икономическите и социални приоритети ни правителството, трябва да има здрава държава.

Не виждам желаещи за изказване. Можем да приключим разискванията и да преминем към гласуване на проекта за решение, с който ще Ви запозная: „РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност” Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86,

Избира Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”.” Моля, гласувайте.

против 10, въздържал се 1. Господин Делян Пеевски е избран за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

възможността за гласуване се определя и от волята на всеки народен представител. Моля, режим на прегласуване.

зала.) Господин Пеевски, изчакайте малко, пак има движение в залата.

Заповядайте, господин Пеевски, за полагане на клетва. Моля народните представители да станат.

и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения като се ръководя от интересите на държавата

с тази процедура изчерпахме точката от дневния ред, която беше приета извънредно в седмичната програма. Преминаваме

ЗА 2011 Г. Както Ви казах, има около 46 доклада от различни институции, които по силата на закона предоставят отчети, доклади на Народното събрание. Това

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, господин министър! Във връзка с гледането на тази точка предлагам да гласуваме допускане до залата на господин Бисер Петков

Благодаря Ви. Уважаеми народни представители, режим на гласуване за допускане в залата на Бисер Петков

Предлагам господин Бисер Петков да представи

Заповядайте, уважаеми господин Петков – имате думата. БИСЕР ПЕТКОВ: Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване е основният финансов план на социалноосигурителната система, с който се материализират осигурителните права, регламентирани в Кодекса за социално осигуряване и се изпълнява определената за годината осигурителна политика. Той съдържа консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване и бюджетите на отделните фондове съобразно спецификата на осигурителните рискове, съвкупността на осигурените лица, изискванията на единната бюджетна класификация. Основните мерки и политики, реализирани при изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г., са следните: На първо място, увеличи се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване от началото на 2011 г. от 16% на 17,8 на сто за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. и и съответно от 11 на 12,8% за лицата, родени след 31 декември 1959 г., тъй като за тях 5% от общата осигурителна вноска постъпва в избрания от тях универсален пенсионен фонд. Втората промяна и мярка, която се отрази върху приходите на бюджета за 2011 г., е въвеждането на диференциран минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия доход за 2009 г., съответно в размери 420, 450, 500 и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от Закона за бюджета на ДОО за 2011 Третата мярка, която оказа влияние върху приходите, са договорените по-високи осигурителни прагове по икономически дейности, основни квалификационни групи и професии, като за 2011 г. планираното средно нарастване на минималните осигурителни прагове е 5,6 на сто в сравнение с 2010 г. Нивата на останалите параметри на бюджета, влияещи върху приходната му част, се запазиха на равнището от 2010 г. В областта на разходите влияние оказаха: В областта на пенсиите – на първо място, приетите изменения със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, които влязоха в сила от 1 януари 2011 г. и с които се въведоха краткосрочни и дългосрочни мерки за финансова стабилност на пенсионната система и подобряване адекватността на пенсиите. Конкретно влияние за 2011 г. има отпадането на точковата система, отпадането на възможността за разсрочено откупуване на осигурителния стаж и удължаването на периода на изплащане на пенсиите за ранно пенсиониране за първа и втора категория труд от фонд „Пенсии” на ДОО до 2014 г. Другата мярка, която оказа влияние върху разходната част на бюджета в областта на разходите за пенсии, беше въведеното от 1 септември 2011 г.

В областта на паричните обезщетения и помощи, като друга част от разходите на консолидирания бюджет, влияние оказаха следните мерки. На първо място, удължи се с една година въведеният от средата на 2010 г. нов режим на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, а именно първите три дни от настъпване на неработоспособността се изплащат за сметка на осигурителя, а от четвъртия ден – от държавното обществено осигуряване. Следващата промяна, която оказа влияние върху тези разходи, е удължаването на осигурителните периоди, от които се изчисляват краткосрочните обезщетения – конкретно от 6 на 12 месеца за обезщетенията за общо заболяване и трудова злополука, от 12 на 18 месеца за обезщетението за бременност и раждане

Само ще подчертая, че при планиран ръст на брутния вътрешен продукт от 3,6% по текущи цени отчетният ръст на брутния вътрешен продукт за 2011 г. е 1,7. По отношение на броя на осигурените лица отчетът показва, че са постъпили приходи от осигурителни вноски през 2011 г. от 2 млн. 883 хил. 84 лица, от които 181 хил. 86 са се осигурявали на повече от едно основание. Анализът на изпълнението на консолидирания бюджет на ДОО за 2011 г. показва следното. Планираните приходи, без трансфери, са в размер на 4 млрд. 67 млн. 444 хил. 700 лв. А планираните разходи, без трансфери, са в размер на 8 млрд. 233 млн. 556 хил. 700 лв. Съгласно Закона за бюджета на ДОО бюджетът на държавното обществено осигуряване в края на годината трябва да завърши с нулев остатък, който се формира от приходите, разходите, сумите на трансферите и погашенията по заема от Изпълнението на бюджета на ДОО за 2011 г., без трансферите, показва, че са постъпили 3 млрд. 838 млн. 103 хил. 100 лв. приходи

Държавата е участвала с трансфер от републиканския бюджет за ДОО в размер на 4 млрд. 417 млн. 497 хил. 600 лв., като 241 млн. 58 хил. 800 лв. са допълнителен трансфер за покриване недостига от средства над планирания. В края на годината реализиран остатък по валутните сметки на НОИ в размер на 280 хил. 400 лв. Общото неизпълнение на плана по приходите е 229 млн. 341 хил. 600 лв. или с 5,6 на сто не е изпълнен планът.

Тук бих искал да подчертая, че събраните приходи от осигурителни вноски през 2011 г. са с около 500 милиона повече от тези през 2010 г., като този ръст основно се дължи на постъпилите повече приходи в резултат на повишения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”. По наши оценки около 400 милиона е ефектът от тази мярка. По отношение на приходната част и приходите от осигурителните вноски бих искал да подчертая един извънреден приход, който за 2011 г.

години и 39 млн. 260 хил. 800 лв. пощенска такса и ДДС, като всъщност това формира 86,8 на сто от общите разходи по консолидирания бюджет.

Разходи за програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане на заетостта по отчет са 66 млн. 542 хил. 500 лв., което представлява 0,8 на сто от общите разходи. Изпълнението на плана по разходите е 99,8 на сто, което в абсолютни размери е икономия спрямо плана със 17 млн. 309 хил. се дължи основно на икономии в разходите на службите по социално осигуряване, която е в размер на 16 млн. 161 хил. 400 лв., както и на известни икономии в паричните обезщетения за временна неработоспособност. По отношение на основния разход в консолидирания бюджет – разходът за пенсии, всъщност отчетът показва, че общият размер е 7 млрд. 91 млн. 518 хил. 100 лв., това е без пощенската такса и данък добавена стойност. В тази сума се включват разходите за пенсии, финансирани от ДОО, за пенсиите, финансирани от републиканския бюджет и за пенсиите по международни спогодби, като отчетените разходи са с 0,8 на сто повече от планираните, преразходът е в размер на 59 млн. 483 хил. 700 лв. и се дължи основно на увеличението на размера на добавката по чл. 84 на КСО от 20 на 26,5% от размера на пенсиите на починалия съпруг или съпруга, която влезе в сила от 1 септември 2011 г. През последните години разходите за пенсии надхвърлят 9 на сто от брутния вътрешен продукт на страната, като за 2011 г. те са 9,4% от брутния вътрешен продукт, като всъщност делът им намалява в сравнение с 2010 За пенсиите, финансирани от държавното обществено осигуряване, през 2011 г. са изразходвани 6 млрд. 748 млн. 158 хил. лв., което представлява 95,2 на сто от общите разходи за пенсии, като те са с 1,2 на сто повече от планирания размер. Разходът за пенсии, финансирани от републиканския бюджет, възлиза на 289 млн. 650 хил. 400 лв., като изразходваните средства за сметка на републиканския бюджет са по-малко от планираните с 4,2 на сто. За пенсии по международни спогодби през 2011 г. са изразходвани 53 млн. 709 хил. 600 лв., като този разход е с 10,5% по-нисък от планирания. Основните фактори, влияещи върху разхода за пенсии са броят на пенсионерите, броят на пенсиите и средният им месечен размер. Броят на пенсионерите към 31 декември 2011 г. е 2 млн. 198 хил. 857. Лични Лични първи пенсии са получавали 2 млн. 74 хил. 98 пенсионери, а наследствени – 124 хил. 759 пенсионери. Спрямо 31 декември 2010 г. общият брой пенсионери се е увеличил с 4 583. Увеличението е отчетено при пенсионерите с лични пенсии главно, а при наследствените пенсии се наблюдава лек спад с 804. През 2011 г. са пенсионирани общо 108 хил. 255 лица, което е с 4 592 по-малко от пенсиониралите се през предходната 2010 г. От тези 108 255 – 390 687 са получили лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване,

Броят на добавките по чл. 84 на КСО от пенсията или сбора на пенсиите на починалия съпруг или съпруга към 31 декември 2011 г. е 705 314, което е увеличено с 12 026 спрямо края на 2010 г. Спрямо 2010 г. средният размер на добавката се е увеличил с 13,4 на сто, което представлява ръст от 32,8% и е достигнал размер от 54,26 лв. в края на декември 2011 г. Броят на пенсиите, изплащани към 31 декември 2011 г., е 2 млн. 676 хил. 233 и спрямо година по-рано се е увеличил с 8 759. Освен всички първи пенсии, които са 2 млн. 198 хил. 857, в този брой е включен и броят на вторите, третите и четвъртите пенсии, като към края на 2011 г. се изплащат 450 162 социални пенсии в размер на 25 на сто от социалната пенсия за инвалидност на пенсионерите с намалена работоспособност над 70 на сто. Този брой е с 5 хил. 609 в повече в сравнение с края на 2010 г. В края на 2011 г. общо 477 376 пенсии се получават като втори. Съгласно Кодекса за социално осигуряване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност се отпускат пенсии за инвалидност. Броят на личните пенсии за инвалидност към края на 2011 г. е 871 961 или 34,4 на сто от всички лични пенсии. Броят на личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване към 31 декември 2011 г. е 356 602, 602, което представлява 40,9 на сто от броя на личните пенсии за инвалидност, а броят на социалните пенсии за инвалидност, които вече споменах, е 497 298. По отношение на средния месечен размер на пенсиите – другият фактор, който влияе върху общия разход за пенсии, отчетът посочва, че средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2011 г. е 266,63 лв. Към 31 декември 2011 г. броят на пенсионерите с месечни размери на пенсиите, приравнени на минималния размер за съответния вид е 533 944, разликата между изплащания и действителния размер е 15 млн. 616 хил. 700 лв. Максималният размер от 700 лв.

600. Изводът е, че през 2011 г. чрез бюджета на ДОО е продължавал процесът на преразпределение от лицата, на които пенсията им е ограничена до максималния размер към лицата, за които, иначе, действителният размер на пенсията е по-ниска от минималната, установена за съответния размер. През 2011 г. средният месечен размер на пенсиите е нараснал номинално с 1,2 на сто, но реално е намалял с 2,1 на сто, отчитайки средногодишната хармонизирана инфлация, която за 2011 г. е 3,4 на сто. Равнището на средната пенсия на един пенсионер през 2011 г. е 44,9 на сто спрямо брутния осигурителен доход, а спрямо нетния осигурителен доход е 57,2 на сто, като всъщност тези показатели обичайно ги използваме като измерители на адекватността на изплащаните пенсии. По отношение на другия основен разход в бюджета на държавното обществено осигуряване – разходите за социални помощи и обезщетения, по отчет за 2011 г. тези разходи са 1 млрд. 018 млн. 350 хил. и 900 лв. или 12,4 на сто от всички разходи.

В разходите за парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване са включени разходи при временна нетрудоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина, нетрудови злополуки, като за 2011 г. за този вид обезщетения са изплатени 256 млн. 296 хил. и 400 лева, като е реализирана икономия спрямо плана от 30 млн. 212 хил. лева, което е 10,5%. Причината за икономиите в тези разходи според нас е продължилото и през 2011 г. действие на влезлите в сила от средата на 2010 г. мерки, според които изплащането на тези обезщетения от държавното обществено осигуряване започна от четвъртия ден на временната нетрудоспособност. По отношение на другия основен разход – разходите за трудови злополуки и професионални заболявания, за 2011 г. са изплатени 6 млн. 083 хил. и 100 лева, което е икономия спрямо плана от 1 млн. 384 хил. и 300 лева или 18,5% относително изражение. По отношение на разходите за бременност, раждане и отглеждане на малко дете – отчетеният разход е в размер на 299 млн. 739 хил. и 300 лева, което е превишение на плана с 2 млн. 364 хил. и 300 лева или в относително изражение 0,8 на сто. По отношение на причините и влиянието на факторите, определящи този разход, според нашите данни удължаването на осигурителния период, от който се изчислява размера на това обезщетение с 6 месеца, което настъпи от началото на 2011 г., се е отразило върху размера на среднодневното обезщетение, което

Разходите за безработица през 2011 г. възлизат на 320 млн. 445 хил. и 800 лева, което е икономия спрямо планирания размер от 8 млн. 277 хил. и 500 лева. Изплатените обезщетения средно за годината са на 106 хил. 698 безработни лица, при средно обезщетение на лице от 250,27 лева, което е с 1,5% по-високо от планираното. При този разход не се откроява определен финансов ефект от удължаването на осигурителния период, от който се изчислява обезщетението, както казах в началото – от 9 на 18 месеца. Следващите разходи в тази част са по-малки като размер. Конкретно такива са разходите за помощи за профилактика и рехабилитация. За 2011 г. планираният размер е 15 млн. 362 хил. и 300 лева. По отчет са изразходвани 15 млн. 163 хил. и 600 лева или 98,7 на сто от общия планиран разход. Разходите за програми, дейности и служби по социално осигуряване за 2011 г. по отчет са в размер на 66 млн. 542 хил. и 500 лева. Спрямо плана е реализирана икономия от 16 млн. 161 хил.

От средствата на държавното обществено осигуряване през 2011 г. са предоставени трансфери на Агенцията за социално подпомагане в размер на 2 млн. 172 хил. и 700 лева, което е 69% от планирания размер. Тези средства са за ортопедични средства на осигурените лица. Вторият трансфер е към Фонд „Условия на труд” в размер на 3 млн. и 700 хил. което е 92,5 на сто от планирания за мероприятия, свързани с превенция на трудовите злополуки и професионалните болести. Участието на държавата в поемането на осигурителни разходи, които са за сметка на републиканския бюджет през 2011 г., се осъществява чрез трансфер по план в размер на 4 млрд. 176 млн. и 274 хил. лева. За отчетената година бюджетът на ДОО е получил трансфер от републиканския бюджет в размер на 4 млрд. 417 млн. 497 хил. и 600 лева, който се различава от планирания по отношение на допълнителното плащане за покриване на надплановия недостиг на средства, гласуван с Постановление на Министерския съвет в края на годината, който е в размер на 241 млн. 058 хил. и 800 лева. При изпълнението на бюджета на отделните фондове на държавното обществено осигуряване през 2011 г. е отчетено следното: За Фонд „Пенсии” при планиран дефицит от 1 млрд. 165 млн. 664 хил. и 700 лева е отчетен

Причините за по-високия дефицит са постъпилите по-малко приходи от осигурителни вноски за Фонд „Пенсии” и по-високите разходи за пенсии, които са 67 млн. 825 хил. и 800 лева над планираните. Следващият фонд в бюджета на ДОО – Фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност”, по план е с дефицит от 11 хил. 300 лева, но завършва с остатък от 12 млн. и 811 хил. и 200 лева, като причините за отчетения излишък са преведените средства за пенсии от републиканския бюджет точно по план и отчетените по-малко разходи за пенсии с 12 млн. 824 хил.

с размер за този фонд 21 млн. 639 хил. и 100 лева и по-ниските разходи за пенсии, обезщетения и предоставени трансфери от този фонд в абсолютно изражение 4 млн. 536 хил. и 100 лева под планирания размер.

Причината за по-ниския дефицит е реализираната икономия от 43 млн. 672 хил. и 200 лева в разходите за краткосрочни обезщетения и помощи по този риск, включително и предоставените трансфери, която компенсира понижението от 15 млн. 447 хил. и 800 лева в приходите от осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство. Последният фонд на ДОО е Фонд „Безработица”. При планиран дефицит от 147 млн. 575 хил. и 700 лева е отчетен дефицит от 150 млн. и 700 лева, като превишението на дефицита се дължи основно на постъпилите с 10 млн. 721 хил. и 500 лева по-малко приходи от осигурителни вноски за безработица, независимо от по-ниските разходи за обезщетение от този фонд, които са с 8 млн. 277 хил. и 500 лева под планираните.

който е с 234 млн. 248 хил. и 300 лева над планирания. Всъщност с излишъка от общия административен фонд се финансират дефицитите по фондовете надолу,

Това е накратко отчетът за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г., уважаеми госпожи и господа народни представители. С колегите сме на Ваше разположение, за да отговорим на всички въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, господин Петков. Ще дам думата на господин Адемов за становище по доклада.

уважаеми колеги от Националния осигурителен институт! Искам да кажа само няколко думи след този подробен доклад на управителя на Националния осигурителен институт,

по закон този бюджет трябва да се приеме преди бюджетната процедура за следващата година, за да може на базата на отчетените политики да се предприемат мерки, в това число и финансово обезпечаване на политиките, които ще се провеждат през следващата година. За съжаление, сега отчитаме този бюджет с надеждата следващите отчети да минат през Народното събрание по начина, по който това е визирано в Кодекса за социалното осигуряване. Господин Петков беше изчерпателен по отношение на политиките, проведени през 2011 г., но това, което искам да кажа и на което искам да обърна внимание, са няколко от проведените политики.

ако добре си спомняте, ГЕРБ дойдоха на власт с обещанието да намаляват осигурителните вноски. Намалиха ги с 2 % през първата година на тяхното управление, при първия самостоятелен бюджет, и и на следващата година – 2011 г., избързаха моментално и намалиха осигурителните вноски за Фонд „Пенсии” не с 2%, а с 1.8% – всъщност увеличиха осигурителните вноски. Какъв е изводът, който трябва да се направи от тази маневра – намаляване и увеличаване на осигурителните вноски за Фонд „Пенсии”?

Следващата политика, на която искам да обърна внимание, е отпадането на прословутата точкова система. В един момент се оказа – след отпадането на точковата система, че тя имала известни предимства, защото отпадането на точковата система през 2011 г. означаваше едно: двата параметра – възраст и стаж, през 2011 г. вече бяха задължителни,

необходими за пенсиониране. Отпадна разсроченото откупуване на осигурителен стаж, остана обаче възможността да се плати кешово цялата сума, която е необходима, за да може да се изпълни условието за пенсиониране. Следващата политика, на която искам да обърна внимание, е групата на самоосигуряващите се лица. Вие знаете, че с първия бюджет на държавното обществено осигуряване ГЕРБ вдигна драстично осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица, в това число и на земеделските производители и тютюнопроизводителите. Ако забележите какво е написано в този отчет – при план близо 260 хиляди самоосигуряващи се лица, изпълнението е около 212 хиляди, което означава спад с близо 45 хиляди на самоосигуряващите се лица. Сигурно никой в тази зала не се съмнява, че те са отишли в сивия сектор. Още по-показателен е е фактът на неизпълнение на предвидения план при земеделските производители, където при план 50 хиляди, отчетът е с 20 хиляди по-малко, което означава, че земеделските производители не са имали възможността да си платят високия размер на осигурителните плащания и от тази гледна точка може да отбележим извода, че нивото на тяхната социална закрила на практика е ликвидирано,

политиката, която ГЕРБ стартира през 2011 г. – увеличаването на вдовишките надбавки. Само че обещанието в в предизборната кампания преди Избори 2009 г. беше увеличението на вдовишките надбавки да бъде с 40 %, а това, което постигнаха, е 26.5 %.

преди стартирането на бюджетната процедура за следващата година, за да има възможност на базата на анализа и на този отчет да се планират политиките за следващия период. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, Имате думата за изказвания по представения Отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г., както и по доклада на управителя на

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Петков, колеги народни представители! Няма как да не започна, въпреки обяснението на министъра, с недоумението защо Четиридесет и приема Отчета по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. на 14 юни 2013 г. Да оставим тази лоша практика настрани. Какво показва отчетът? Отчетът за 2011 г показва, че първо е увеличен размерът на осигурителните вноски за Фонд „Пенсии”. Второ, повишил се е размерът на средния осигурителен доход, което е в нарушение на Кодекса за социално осигуряване и не е довело до осъвременяване на пенсиите; увеличени са осигурителните периоди за изчисляване на размерите на осигурителните обезщетения; има разминавания между планираните основни параметри и събираемостта на приходите в изпълнението на този бюджет; не се внасят осигурителни вноски за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Отчетът показва, че приходите в консолидирания бюджет на ДОО за 2011 г. са 3 млрд. 838 млн. 103 хил. лв., или това е 94.4 на сто изпълнение на плана за годината. преразходите цифрите са съответно 8 млрд. 216 млн. 247 хил. лв., което е пък 99.8 изпълнение на плана за годината. Държавата тук е участвала с трансфер от републиканския бюджет за ДОО в размер на 4 млрд.

а изплащаните пенсии са 2 млн. 676 хил. 233. Общата сума на разхода за пенсия е 7 млрд. 91 млн. 518 хил. лв., което е с 0,8 на сто превишение на плана за годината. Минималната и социалната пенсия са замразени на нивата от 2009 г. Преразходът във Фонд „Пенсии” е в размер на 59 млн. 483 хил. лв. и се дължи главно на увеличаването на размера на така наречената „вдовишка добавка” от 20 на 26,5 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг от 1 септември 2011 г. Увеличението с 6,5% на размера на вдовишката добавка беше направено умишлено предизборно – преди местните избори 2011 г., и е твърде далеч от предизборните обещания на ГЕРБ размерът на вдовишката добавка да стане 40%. Средната пенсия на пенсионер за 2011 г. е 266,63 лв. и аритметичното увеличение в сравнение с 2010 г. се дължи главно на увеличаване на размера на вдовишката добавка и по-високият размер на средния осигурителен доход при новоотпуснатите пенсии. Що се отнася до обема на средствата за обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството – карантина и нетрудови злополуки, цифрите сочат, че за 2011 г. Националният осигурителен институт е отпуснал 256 млн.

221 хил. лв. – 10,5 на сто икономия спрямо годишния план. Получените икономии са в резултат преди всичко на утежнените условия, изразяващи се в увеличаване на периодите за изчисляване на обезщетенията,

Да правиш икономии от неплатеното увеличение за обезщетение за отглеждане на дете от една до две години е направо безумие, а тези икономисани средства можеха да бъдат предостатъчни за покриване увеличаването на размера за обезщетението от 1 септември, откогато беше увеличена минималната работна заплата от 240 на 270 лв. В тази връзка е смешен плачът на ГЕРБ за майките в началото на това Народно събрание и бързането им да предложат увеличаването му. Увеличен е периодът, върху който се начисляват обезщетенията за безработица от 9 на 12 месеца и за бременност и раждане от 12 до 18 месеца. Разходите за парични обезщетения за безработица за 2011 г. са са 320 млн. 445 хил. лв., или 2,5 на сто по-малко от плана за годината. Средногодишният брой на безработните лица, за които са изплащани обезщетения, е 107 хиляди. Липсва финансов ефект от увеличаването на осигурителния период за изчисляване на обезщетенията – доказателство за още една безсмислена мярка, но с огромно значение за лицата, получили намаленото обезщетение. Коалиция за България подкрепи премахването на горната граница за получаването на обезщетения за безработица. В същото време фонд „Безработица” е на огромен дефицит и въпреки настойчивите искания на Коалиция за България за увеличаване на вноската от 1 на 2%, предложението не беше прието от мнозинството. С безсмислената упоритост за запазване на размера на максималния осигурителен доход пък се постигна поне двоен негативен ефект. От една страна, осигурителната и данъчната система се лишиха от огромни приходи, от друга страна, това задържа вдигането на размера на максималните пенсии, макар и само на около 50 хил. човека. и само на около 50 хил. човека. Уважаеми народни представители, макар и със задна дата днес може да се изрази загриженост, че се очертават трайни тенденции – първо, спад на покупателната способност на доходите от пенсии, второ, за увеличаване на осигурителните периоди за изчисляване на осигурителните обезщетения, както и стремежът за осигуряване на икономии в Държавното обществено осигуряване, което няма как да не се отрази негативно на социалната защита на осигурените лица. Сигурен съм, че Коалиция за България ще продължи да подлага на сериозен анализ цялостното състояние на осигурителната система и ще предложи за широко обсъждане пакет от мерки, които ще гарантират финансовото укрепване, стабилизиране и устойчивост на системата в същото време ще подкрепят максимално адекватно хората. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Гьоков. Има ли реплики по изказването? Няма. Желаещи за други изказвания? Няма. Ще прочета Проекта за решение по Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., след което ще го подложа на гласуване: „РЕШЕНИЕ за приемане на Отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г. Народното събрание на основание чл. 31 от Кодекса за социално осигуряване Приема отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.” Моля, режим на гласуване.

че със своя заповед е разрешил изпращането на формирования от Въоръжените сили на Република България за участие в съвместната ротационна подготовка – учение, в Центъра за съвместна подготовка на Силите на САЩ Хохенфелс, Германия за периода 16 юни до 4 юли 2013 г.